Господин Вълков, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Вчера стигнахме до § 19.

Има предложение за създаване на нов параграф от народния представител Зоя Георгиева. Предложението се оттегля. Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 20, който става § 23, и предлага следната редакция: „§ 23.

„4. състоянието на материалната база и спазването на условията и реда за извършване на психологически изследвания от лицата по чл. 153б, ал. 1; 5. съответствието с изискванията към техническите служби по чл. 138б”.

в) в т. 6 след думата „превоз” се добавя „и превоз за собствена сметка”; г) създават се точки 9 и 10: „9. дават задължителни предписания във връзка със състоянието на материалната база и спазването на условията и реда за извършване на психологически изследвания; 10. дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия с изискванията към техническите служби по чл. 138б”.

Няма. Подлагам на гласуване § 20, който става § 23, под редакцията на комисията. Моля народните представители да гласуват.

Има ли желание за изказване? Няма. Подлагам на гласуване § 22, който става § 26, под редакция на комисията. Моля народните представители да гласуват.

отнемане на индивидуалните печати за заверка на документите, издавани при извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Няма. Подлагам на гласуване § 13 в редакция на комисията. Моля народните представители да гласуват.

Параграф 26 – предложение от народния представител Иван Вълков. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Валентин Микев. Предложението се оттегли.

Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 5000 лв. лице, което издава документи за извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства без издадено разрешение по чл. 148, ал. 2. ал. 2. (2) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 3000 лв. лице, което не осигури на контролните органи по чл. 166 възможност за проверка на материалната база, съоръженията и средствата за измерване, както и както и ако не им предостави за проверка документацията, свързана с извършването на периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства. (3) Когато Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба или имуществена санкция в размер 5000 лв. (4)

не изпрати уведомление или документ, свързани с дейността по извършването на периодични прегледи, до съответните компетентни органи; в резултат на неправилно съхранение на документи, с които се удостоверява извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, е допуснало тяхната загуба, кражба или унищожаване. (5) Когато Когато нарушението по ал. 4 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер 2000 лв. (6) Който в рамките на своите задължения съобразно изискванията на наредбата по чл. 147, ал. 1 не е създал необходимата организация

председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, който допусне извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство в нарушение на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, или със съоръжения или средства за измерване, които не отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1; 2. 1; 2. председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, който не въведе данните от извършен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство съобразно изискванията на наредбата по чл. 147, ал. 1; 1; 3. технически специалист, който не провери изправността на оборудването, частите, агрегатите, уредбите, механизмите, елементите и характеристиките на пътните превозни средства, които подлежат на преглед за проверка на техническата изправност, по методите, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1; 4. технически специалист, който квалифицира техническа неизправност в противоречие с изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, или даде неправилно заключение в документите за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност; 5. технически специалист, който работи с оборудване, уреди и средства за измервания, които са неизправни или ги използва неправилно, или манипулира или изменя техните показания; 6. технически специалист, който не уведоми Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в определения с наредбата по чл. 147, ал. 1 срок, че индивидуалният му печат е изгубен, откраднат или унищожен. (8) Когато нарушението по ал. 7 е извършено повторно, наказанието е глоба 3000 лв. (9) Технически специалист, който вследствие на неправилно съхраняване на индивидуален печат допусне неговата загуба, кражба или унищожаване, се наказва с глоба 1000 лв. лв. (10) За нарушения на изискванията за извършване на периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства и на изискванията за водене на свързаната с тях документация, за които не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба или с имуществена санкция в размер 500 лв. Чл. 178б. (1) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 5000 лв. лице, което извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство без издадено разрешение по чл. 152, ал. 3. ал. 3. (2) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 3000 лв. лице, което не осигури на контролните органи по чл. 166 възможност за проверка на материалната база, както и ако не им предостави за проверка цялата документация, свързана с извършването на обучението на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. (3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба или имуществена санкция в размер на 5 хил. лв. (4) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер на 1000 лв. лице, получило разрешение по реда на чл. 152, ал. 3, което: 1. не осигури воденето на регистъра на кандидатите за придобиване на правоспособност и на документацията, в съответствие с изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите по чл. 153, т. 1; 2. неправилно съхранява регистъра за вписване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, в резултат на което е настъпила загуба, кражба или унищожаване на регистъра; 3. разпореди или допусне извършване на дейността с ръководител на учебната дейност, който не отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1,

3; 5. не осигури условия за провеждане на теоретичните или практическите изпити; 6. не предостави записите от видеонаблюдението след провеждане на теоретичните изпити в учебния център. (5) Наказва се с глоба 500 лв. ръководител на учебната дейност в учебните центрове за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, който: който: 1. не осигури спазването на изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност по чл. 153, т. 1 при извършване на обучението; 2. не издава своевременно и не води съответните документи във връзка с обучението; 3. при организиране на обучението разпореди или допусне нарушение на: а) дневната натовареност на обучаваните; б) дневната натовареност на преподавателите; в) нарушение на графика за провеждане на теоретичното обучение; г) задължението за уведомяване за индивидуално обучение; д) провеждането на междинните и вътрешните изпити; 4. не обявява и не актуализира информацията относно таксите за провеждане на обучението и изпитите; 5. допуска издаването на удостоверение за допускане до изпит на лице, което не е преминало необходимото обучение и/или не е положило успешно съответните вътрешни изпити; 6. допуска нарушение при воденето на документите във връзка с обучението. (6) Наказва се с глоба 500 лв. преподавател по теоретично и/или практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, който: 1. не спазва изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност по чл. 153, 1 при извършване на обучението; 2. допуска нарушение при воденето на документите във връзка с обучението; 3. не вписва своевременно данните в документите във връзка с обучението; 4. нарушава определената дневна натовареност на преподавателите; 5. при провеждане на обучението допуска нарушение на: а) дневната натовареност на обучаваните; б) графика за провеждане на теоретичното обучение; в) продължителността на учебните часове; г) провеждането на междинните и вътрешните изпити; 6. като член на изпитна комисия нарушава реда за провеждане на теоретичните или практическите изпити. (7) За нарушения на изискванията за провеждане на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и на изискванията при водене на свързаната с тях документация, за които не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба или с имуществена санкция в размер 500 лв. Чл. 178в. (1) Наказва Наказва се с глоба 3 хил. лв. лице, което наруши условията и реда за извършване на психологически изследвания, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба 5 хил. Чл. 178г. (1) Който пуска на пазара превозно средство, за което се изисква сертификат за одобряване на типа, без да е издаден такъв, или пуска превозното средство на пазара в нарушение на пряко приложим на Европейския съюз в областта на одобряването на типа на превозни средства, се наказва с глоба 2500 лв. (2) На

Който пуска на пазара компоненти или отделни технически възли, подлежащи на одобряване на типа, когато не отговарят на изискванията на приложимите наредби по чл. 138, ал. 4 или на правилата на ИКЕ/ООН, или на регламенти на европейските институции в областта на одобряването на типа на превозни средства и съответствието им не е удостоверено по надлежния ред, се наказва с глоба 2 хил. лв. (4) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 3, се налага имуществена санкция в размер 4 хил. лв. (5) Наказва се с глоба 3 хил. лв. или с имуществена санкция в размер 6 хил. лв., който разпореди, допусне или издаде документ с неверни данни, относно: 1. съответствието на превозните средства или системите, компонентите и отделните технически възли с приложимите към тях технически изисквания за одобряване на типа, ако деянието не съставлява престъпление; 2. съответствието на превозните средства и приложимите към тях технически изисквания за индивидуално одобряване или изменение в конструкцията, ако деянието не съставлява престъпление. (6) Който при изпитване или проверка за съответствието на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли с приложимите с приложимите към тях технически изисквания за одобряване на типа, както и за индивидуално одобряване на превозни средства, използва оборудване, уреди или средства за измерване, които са неизправни, или използва неправилно, манипулира или изменя показанията им, се наказва с глоба 3 хил. лв. или с имуществена санкция в размер 6 хил. лв., ако деянието не съставлява престъпление.

искат да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване § 31 за създаване на чл. 178а – 178г по редакцията в доклада на комисията.

на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

Има ли становища по предлаганите Допълнителни разпоредби с два параграфа - § 33 и § 34? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на ново подразделение с наименование „Допълнителни разпоредби” заедно с § 33 и § 34 в редакцията на комисията по доклада на същата комисия. Моля, гласувайте.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 35. Гласували

9-14 влизат в сила три месеца след датата на обнародването на този закон в „Държавен вестник”.”

18 относно чл. 150а и § 19 относно чл. 151 влизат в сила от 19 януари 2013 г., с изключение на разпоредбите на чл. 151, ал. 5, 6, 7 и 9.”

издаване на дубликат и издаване на свидетелство за управление след придобиване на нова категория, категория М се приравнява на категория АМ. АМ. (2) Всички права за управление на моторно превозно средство, придобити преди 19 януари 2013 г., се запазват, освен за лицата, притежаващи правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория Ттб, които до влизането в сила на § 18 трябва да преминат обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория D, по ред, определен в наредбата по чл. 152, ал. 1,

Разпоредбите на чл. 166а, ал. 1, т. 5 относно частите и оборудването, които могат да създадат значителен риск за правилното функциониране на основни системи, свързани с безопасността на превозните средства при движение по пътищата или с неговите екологични характеристики, се прилагат след определяне от Европейската комисия на изискванията към тях.”

по принцип. Комисията предлага текста на вносителя за § 34 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място в Допълнителните разпоредби.

Има ли желаещи за изказване?

С доклада за второ гласуване ще ни запознае народният представител господин Иван Николаев Иванов. Имате думата, господин Иванов. Госпожо председател, позволете ми да направя процедурно предложение за допускане в залата по време на второто четене на законопроекта на следните служители от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма:

„Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Да гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона. Гласували

Комисията не подкрепя предложението по буква „А”, т. 2 в частта, а думите „и се назначават със заповед на министър-председателя” се заменят с „а министър-председателят сключва с тях трудови договори” и го подкрепя по принцип в останалата му част.

Комисията е колегиален орган и се състои от 7 членове, включително председател.” 2. В ал. 2 думите „заместник-председателите” се заличават. 3. В ал. 3 накрая се добавя „с право на не повече от два пълни последователни мандата”. 4. Създават се алинеи 4 и 5: „(4) Съставът на комисията – двама членове със стаж в енергетиката и един член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията се обновява през две години и половина. Това правило не се прилага за за председателя на комисията. (5) Членовете на комисията продължават да изпълняват своите правомощия и след изтичането на мандата им до встъпването в длъжност на новите членове.”

госпожо председател. Уважаеми колеги, няколко думи само относно изменението в § 1. Тук става въпрос, че още веднъж управляващите намират начин и основание да променят не само броя на членовете на една комисия, но и да намалят състава на тази комисия. Става въпрос за Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Като че ли ние няма да можем да се съгласим с намаляването на състава поради няколко причини. През последните месеци вие виждате, че постоянно се атакува Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, че не е успяла да свърши работата си достатъчно качествено,

Освен това, уважаеми колеги, през последните години на демокрацията беше направено достатъчно в тази насока, че оформянето, образуването, ценообразуването на електроенергията, на топлоенергията, всичко онова, което контролира Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, се беше възприело от обществеността, че тази задача е на независимата Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Днес се натъкваме вече на обратната тенденция преди деветдесетте години, когато всички стачкуващи, всички митингуващи, заставаха пред Министерския съвет

обявява, че той определя, намалява или повишава цените на енергоносителите, на тока, на парното и така нататък.

образували съответните партийни структури и организации на Политическа партия ГЕРБ. Затова колеги, наблягайки на това и още веднъж ви казвам – не заличавайте и заместник-председателите. По този начин вие нарушавате йерархичния стил на управление на тази Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Не може една структура без заместници. Допуснете, че председателят е в невъзможност да си изпълни задълженията, а още повече, че и ротационният принцип за председателя не е приет в този параграф, в този член. Затова смятам, че с тези мотиви би било по-добре да не приемем този параграф, да си остане старият параграф със старите членове. Ще видите и по-нататък вашето обяснение и предложенията, че одитирането, което днес предлагат в изменението и допълнението, е задача на тази комисия, а тя не е в състояние да я изпълни, поради простата причина, че няма назначени достатъчно хора в нея. Благодаря ви. Реплики към народния представител Рамадан Аталай. Заповядайте

Уважаеми господин председател! Господин Аталай, позволете ми да не се съглася с казаното от Вас във връзка с това, че поставяте на една плоскост

именно в частта ВиК сектор, който към момента е с шест представители на два е напълно обосновано, напълно логично и напълно нормално, още повече че към този момент от шестте представители на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, които са ВиК специалисти, които би трябвало да бъдат ВиК специалисти, само двама от тях са имали по някакъв начин отношение с ВиК сектора. Затова всичките батаци, които досега са създадени, са именно поради това, че има хора и към момента, които нямат отношение и нямат представа за какво са там, освен да получават едни заплати. Това, което правим, е да назначим хора – малко по количество, но достатъчно качествени, за да си вършат работата, както трябва. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР Никола Белишки. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Аталай, моите уважения към Вас като експерт и бивш председател на комисията. Това, което и колегата каза преди малко – наистина броя на членовете на комисарите не гарантира високата ефективност. Сам Вие знаете и сте обеден, че не комисарите вършат отделната работа, а екипите, които са създадени към тази комисия. Не съм съгласен и че няма ротационен принцип за председателя на комисията. В случая тук става въпрос за две години и половина мандат на двама от членовете. Знаете много добре. Това го коментирахме в комисията. Целта е да могат да се завъртят тези мандати и след това постепенно всеки един от председателите не може да бъде да бъде повече от два последователни мандата. Всичко това, което казвате, мисля, че го изяснихме в комисията и не е нужно да се упражняват празни приказки. Благодаря ви. Няма. Господин Аталай, ще се възползвате ли от правото си на дуплика? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз още веднъж ще ви апелирам качеството е свързано с количеството не знам, но Държавната комисия за енергийно и водно регулиране нямаше физическата възможност да направи техническите проверки, които са й вменени като задължение.

Назначете шестима, които наистина ще се занимават с ВиК системата, за да има обстоен контрол, за да има наистина качествена работа, колеги. Само с един от ВиК системата като комисар – какво ще контролирате? След това: къде остава приемствеността? Смятате ли, че вие, ако назначите сега седем човека – нови, чисти, спретнати, минали през химическо чистене, ще бъдат достатъчно качествени и ще вършат оная работа, която е необходима за тях?

Уважаеми колеги! Много куртоазен дебат, като че ли на всички не ни е ясно за какво става дума. Аз излизам, както сме го правили винаги от „Атака”, да си кажем за какво става дума. Не става въпрос за някакво абстрактно подобряване на качеството на работата на комисията, не става въпрос, как предишните щели да подобрят работата си, но те не могли да я подобрят, защото, видите ли, имали някакви проблеми и трудности. Става въпрос затова, че тази комисия досега в този състав, в този вид, при това устройство показа пълен провал, пълна, абсолютна импотентност за задачите, които тя имаше. А тези задачи, нейната цел, нейната роля е огромна в обществото. Трябваше да падне тройната коалиция от власт, да дойде новото управление, за да излязат батаците в сектора, както по отношение на водния сектор, така и по отношение на тока и енерго проблемите. Ясно и от реакцията на господин Аталай, че тази комисия, това може не да се предположи, а да бъдем сигурни, щом той реагира има дейци, хора от Движението за права и свободи, а другата част са или от НДСВ, или от БСП. Може би това е една от комисиите със смесен състав,

Трябваше да дойде новото управление, за да се види какво са правили енергоразпределителните дружества парите, които са отнесени от български граждани и българския клиент, предвид монополното си положение и всички безобразия свързани с цената на тока, с цената на водата, за това комисията – което е направила и не е донаправила, за контрола си върху „Софийска вода” и енергийните дружества. За нас от „Атака” е ясно, че трябва да се направи коренно преустройство и преобразуване на системата, което започва от тази държавна комисия, като мерките са абсолютно наложителни. Тук всякакви повици за: дайте да запазим досегашните, че били, едва ли не, опитни и знаели кое, как – са абсолютно несъстоятелни. Да вървим да гласуваме текста и толкова! Благодаря ви. Реплики към народния представител Шопов? Няма. Желания за други изказвания? Народният представител Мартин Димитров Уважаеми господин председател, колеги! На едно от заседанията на комисията сегашният председател на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране каза, че предишно ръководство на комисията не е извършило необходимите проверки и одити на енергоразпределителните дружества, както е било по мандат, по задача и по срок. Просто не е свършила тази работа. И се оказва, че за дълъг период от време, по неговите думи, те са били извън контрола на държавата. Никой не може да бъде извън контрола на държавата, колеги! Това показва, че в миналото е имало сериозни проблеми. Тези изменения на закона не дават 100-процентова гаранция в никакъв случай, че в бъдеще сме гарантирани срещу такива проблеми. Но, поне има повече правомощия за контрол, поне сега даваме шанс да бъдат избрани професионалисти, и това е най-важното. В тази комисия не трябва да има политически назначения. И аз се надявам разумът да надделее и да бъдат избрани професионалисти, честни хора, защото тази комисия определя цената на тока, парното, водата, природния газ и така нататък, все много важни въпроси за цялото българско общество. До момента мога да кажа няколко неща. Имало е много несвършена работа. Обективно погледнато е точно така. Много непрозрачност в миналото, в работата на тази комисия. Много непрозрачност. Да се надяваме, че с тези промени, които се предлагат сега, започваме нов подход. Това е целта. Но, за да изпълним тази цел е важно да няма нито едно политическо назначение в тази комисия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря, господин председател. Малко излязохме извън темата и минахме на политически разговор, но репликата ми е към господин Димитров. Какво разбирате от прозрачност от работата на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране? Той има изградена система на работа с открити и закрити заседания. А колкото до експертността, вие, смятате ли, че проф. Шушулов не беше експерт? Благодаря. Втора реплика? Няма. Право на дуплика, господин Димитров? Отказвате се. Желание за други изказвания? Няма. Ще подложа на гласуване предложението на народния представител Валентин Николов в частта, която не се подкрепя от комисията. Гласували 78 народни представители: за

се подкрепя от комисията. Гласували 78 народни представители: за 5, против 33, въздържали се 40. Предложението не е прието.

Параграф 2. Предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2.

с трудов стаж и/или служебен стаж не по-малко от 10 години, от които най-малко 3 години: а) стаж в енергетиката за четирима от членовете; б) б) стаж в областта на водоснабдяването и канализацията – за двама от членовете”; в) стаж в енергетиката и/или в областта на водоснабдяването и канализацията – за председателя на комисията. 2. В ал. 5,

По § 19 има предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 3, 4 и 5 и го подкрепя по принцип в останалата му част. Комисията предлага следната редакция на § 3: „§ 3.

не по-малко от двама от членовете със стаж в енергетиката – при упражняване правомощията на комисията по този закон; 2. не по-малко от един от членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията – при упражняване правомощия на комисията по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.” 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове и се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията.” 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) В случаите, когато се оповестява защитена по закон информация, заседанията на комисията по ал. 3 се провеждат при закрити врата,

Гласували 87 народни представители: за 71, против 3, въздържали се 13. Предложението е прието.

Предложение от народния представител Валентин Николов за § 5 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да се отхвърли.

Параграф 16.

Параграф 23. Предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 26: „§ § 7: „§ 7. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Когато изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях и на свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци се извършва върху имот – държавна собственост, компетентните държавни органи учредяват в полза на лицето, което ще експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за държавната собственост без търг или конкурс.” 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Когато изграждането или разширението на обектите по ал. 1 се извършва върху имот – общинска собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс.” 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думата „лицензиран” се заличава, а думите „лицензирания оценител” се заменят с „оценителя”. 4.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 9: „§ 9. В чл. 76 се създава ал. 6: „(6) Комисията контролира извършването на дейност по чл. 39, ал. 1,

предложение от народния представител Валентин Николов – да се създаде нов § 13. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 11: „§ 11. В чл. 133 ал. 2 се изменя така: „(2) Присъединяването на инсталациите на потребителите в сграда – етажна собственост, се извършва с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата – етажна собственост.”

„Топлофикация” – главата, където всеки един краен потребител е с чувствителност към всичко онова, което приемаме днес.

етажна собственост, се извършва с писмено съгласие на собствениците – вече става въпрос за собствениците – притежаващи най-малко 2-3 от собствеността в сградата – етажна собственост.

Те присъединяват сградата към „Топлофикация”. Оттам нататък с всеки изминат ден се повишават цените на услугата топлофикация, с всеки изминат ден

по него няма обсъждане. Смятам, че би било много по-добре да се привържем към правилника на Народното събрание и изменения и допълнения в този закон да се правят само в измененията и допълненията, които са допуснати или са приети на първо четене в Народното събрание.

Добре. Желание за други изказвания?

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Аталай,

По § 13 има предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 12: „§ 12.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Аталай!

Втора реплика? За втора реплика – народният представител Мартин Димитров. Господин председател, искам да внеса малко повече яснота в дебата за народните представители, които не са членове на Комисията по икономическата политика. Ще кажа, че всъщност се прави опит за решаване на следния проблем. В момента има различие между Закона за етажната собственост и Закона за устройство на територията. В Закона за етажната собственост тези решения се вземат на база на собствеността, а в Закона за устройство на територията се говори за собственици. Има следователно разминаване между двата закона. Колегата Николов като вносител се е опитал да уеднакви практиките. Не може в единия закон да пише едно, в другия закон да пише друго – това е опитът, който се прави. Истинският дебат не е това, което каза господин Аталай. Истинският дебат и въпросът, който аз си задавах на комисия, и колегите си задаваха на комисия, е дали е по-добре това решение да се взема на база собственици или е по-добре да се взема на база собственост? Кое от двете е по-справедливо? Имахме едночасов дебат на комисия. Да ви кажа честно и двете решения имат своите предимства и недостатъци. Но всъщност това е въпросът, който се решава и който се обсъжда с този текст. трета реплика? Няма. Господин Аталай – право на дуплика. Заповядайте.

господин председател. Уважаеми господин Белишки, аз предложих и в комисията, преди това Ви предложих, сега пак Ви предлагам процедура, господин председател да не приемем никакви изменения в този закон в глава „Топлофикация” освен това, което предложи господин Николов и след това направи изменение на изменението на закона от гледна точка на собствеността на уредите за измерване или за отчитане на дяловото разпределение. Ако сте съгласни само това да приемем в този закон, нещата са решими. Но ако продължаваме да да влизаме в глава „Топлофикация” и да се опитаме да приемем определени членове и параграфи, разберете, ще направим много по голяма бъркотия в глава „Топлофикация”. Затова аз тук се опитвам, колеги, не да правим опит да приемаме закон, а да приемем закон, който да бъде полезен на обществото, да е работещ. И затова ви задавам много дребни, много малки въпроси, на които вие нямате отговор.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Аталай! Наистина искам да подкрепя направените предложения, както и

внася пояснението, че самите потребители и хората конкретно от етажната собственост, сключват договор както с топлинния счетоводител, така и с доставчика на топлинна енергия. него се регламентират правата и задълженията на страните, собствеността на уредите, методиката за разпределение на енергията, съответно има и точка, в която има условия за прекратяване на договора. Как ще се прекрати договорът се определя конкретно в него и се договаря между двете страни. Не е необходимо това да бъде конкретно записано и в закона.

Няма. Уважаеми народни представители, беше направена процедура от народния представител Рамадан Аталай да не приемаме изменения в глава „Топлофикация”. Моля народните представители да гласуват.

Сега, уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване

до § 15 - предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 14: „§ 14.

сградната инсталация за отопление, както и отклоненията от инсталациите за горещо водоснабдяване са собственост на потребителите. Средствата за дялово разпределение по ал. 1, т. 2 и индивидуалните водомери по ал. 1, т. 3 са собственост на потребителите или на лицето по чл. 139б, ал. 1 – в случаите, предвидени в наредбата по чл. 125, ал. 3”.

или чрез упълномощено лице да сключат писмен договор, в който се уреждат: 1. правата и задълженията на страните; 2. собствеността на уредите, условията и начина на плащане, предоставяне на информация, съгласно български държавни стандарти за средствата за дялово разпределение; 3. методиката за разпределение на енергията; 4. периодичността и реда на отчитане на показанията на средствата за дялово разпределение и за предоставяне на информацията за разпределената енергия; гаранционната и извънгаранционната поддръжка; 6. отговорности и неустойки при изпълнение на договора; 7. реда за разглеждане на рекламации; 8. Има ли желание за изказвания за параграфите

дойдохме до § 13 или до чл. 140, заради който беше направено цялостното изменение и допълнение на закона. Това е една добра идея, но тук искам да ви обърна внимание на това какво е предложено на първо четене и какво всъщност в момента ще гласуваме. Моето Моето предложение още на първо четене беше господин Николов да си оттегли предложението, да се напише този текст, който е в момента, защото иначе онзи смешен текст, текстът, който беше предложен на народните представители, беше абсолютно неразбираем, не вършеше никаква работа, само изложи Народното събрание. Повече не искам да вземам отношение по това. По § 13, уважаеми колеги, това е една добра идея. Най-после се дава една възможност на крайните потребители да избират дали да са собственици на уредите за отчитане на дяловото разпределение, дали тези уреди да бъдат взети под наем от крайния потребител или да са собственост на фирмите – топлинни счетоводители. Това се решава с този текст. Но, дотук. Оттук нататък започваме че трябваше да има регламентиране на онзи договор, който трябваше да бъде сключен между крайния потребител или клиента, с топлинния счетоводител. Вижте с кое от тези предложения в ал. 5, т. 4 ние казваме, че в договора трябва да определим периодичността и реда на отчитане на показанията на средствата за дялово разпределение и за предоставяне на информация за разпределената енергия. Тук, колеги, не може всеки отделен краен потребител или отделен апартамент да си установи това в единичния си договор, защото всяко присъствие в съответния апартамент и отчитане на топлинната енергия – тази услуга се плаща отделно. Защо не може? Защото тези две трети, които ще вземат решение за избора на топлинния счетоводител трябва и тези две трети да определят и това колко пъти и по какъв начин ще се минава, за да се определи разпределението на топлинната енергия. Минавам и на следващата точка, където е записано: условията и начина на плащане на услугата на дяловото разпределение - няма как да се случи. Защо?

В момента „Топлофикация” плаща за услугата на топлинните счетоводители. Колеги, говорим за много сериозни неща, заради които хората утре ще се надигнат, ще дойдат пред Народното събрание и ще ни питат защо по този начин сме приели този закон. Не може с единичен договор ние да накараме „Топлофикация” да плаща на топлинния счетоводител за едните - десет минавания, десет пъти отчитания, а за друг апартамент – само един път минал и отчел. Още повече, след като тези две трети са избрали топлинния си счетоводител, нека да бяхме направили така, че тези топлинни счетоводители повече да не са подизпълнители на „Топлофикация”. Те, така и така, имат единични договори вече с крайния си клиент. Сега какво се случва, колеги? Минава топлинният счетоводител, „Топлофикация” му плаща услугата. Знаете, че „Топлофикация” не може да си събира вземанията и по този начин „Топлофикация” задлъжнява много повече, отколкото беше преди години. Този въпрос в този закон също не е решен. Затова моето предложение е в договора условията и начина на плащане на услугата за дялово разпределение да отпадне, защото той е определен е определен така, защото те са подизпълнители на „Топлофикация” и „Топлофикация” има вече ред и начин как да им плати. Или да вземем решение да напишем в този закон, че топлинните счетоводители вече не са подизпълнители на „Топлофикация”. Благодаря ви, ако сте ме разбрали.